Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 822.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 Imamo li predstavnika predlagatelja da obrazloži prijedlog? Nemamo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana Martina Banić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege evo pred nama je jedna vrlo kratka izmjena Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU pa ću onda u skladu s tim i ja biti vrlo kratka. Agencija za mobilnost i program EU osnovana je Zakonom o Agenciji za mobilnost i program EU kao javna ustanova u čijoj je nadležnosti provedba programa EU, programa za cjeloživotno učenje i programa mladi na djelu. Riječ je o agenciji koja je osnovana još 2007. godine, to je bio jedan od uvjeta od strane Europske komisije da svaka država članica koja želi sudjelovati u programima Unije u području obrazovanja i osposobljavanja mora imati jednu takvu neovisnu nacionalnu agenciju. Osnovni rad agencije je raspisivanje javnih natječaja za financiranje aktivnosti međunarodne suradnje i mobilnosti u svrhu učenja, informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja, priprema natječajne dokumentacije, provjera formalnih kriterija, ocjenjivanje kvalitete zaprimljenih prijava, ugovaranje i odobravanje projekata, njihovo financiranje, a potom praćenje, savjetovanje i nadzor ugovorenih financijskih projekata. Mogli bismo reći da je uloga ove agencije uistinu velika kad znamo da je riječ o programima koji su iz područja obrazovanja, znanosti, osposobljavanja

EU jest usklađivanje sa novim programima EU za razdoblje od 2014. do 2020., odnosno potrebno je uskladiti i odredbe postojećeg zakona sa stvarnim stanjem u području obrazovanja, znanosti, osposobljavanja mladih i sporta. Riječ je o dva programa, jedan je Obzor 2020. a drugi je Erasmus plus. Obzor 2020. novi je program EU za istraživanje i inovacije koji je usmjeren na izvrsnost u istraživanjima i inovacijama, povećanje konkurentnosti industrije, integriranja društvenih i humanističkih znanosti te europske dodane vrijednosti projekata. Erasmus plus to je najveći program EU za obrazovanje, osposobljavanje mladih i sport, cilj tog programa je jačanje znanja i vještina te zapošljivost europskih građana unapređenje, obrazovanje i osposobljavanje te rad u području mladih i sporta. Ono što ovdje nije jasno je zašto mi tek danas raspravljamo o tome i zašto tek sad radimo izmjenu zakona kada je ustvari nova generacija tih programa stupila na snagu još u siječnju 2014. godine, a mi smo već u svibnju 2015. godine. Još nekoliko riječi što se tiče samog rada agencije. Mogu reći da je agencija dobro ekipirana, programi se provode. Osobno mislim da bi bilo bolje da je agencija još više prisutna u javnosti. Primjerice, rijetko možemo vidjeti nekakve promidžbene programe koji su uz agenciju. Često puta ne znamo dovoljno o programima. Postoji više programa od onih o kojima mi sad raspravljamo. Također, bilo bi dobro što je više moguće mlade upoznati sa mogućnostima koje su im dostupne. Htjela bih podsjetiti i na prezentaciju koju smo imali u Saboru prošli tjedan prilike vidjeti od strane agencije, mogli smo uočiti da postoji malena uključenost osoba s invaliditetom u programe Erasmus plus te da su u ovom dijelu oni podzastupljena skupina. Bilo bi dobro raditi radionice, seminare i sa udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom i uključivati ih u što više projekata. Svakako bi trebalo raditi na tome da osnova svih programa bude jednaka dostupnost svima. Tu se ne radi samo o osobama s invaliditetom. Na Odboru za obrazovanje smo istaknuli da postoji problem studenata koji su lošijeg ekonomskog stanja i nemaju mogućnost sudjelovanja u razmjenama. Studenti odlaze na razmjene koje traju nekoliko mjeseci, to je odlična prilika za učenje, to je prilika za učenje stranih jezika, za stjecanje novih kompetencija. Ali to nije uvijek svima dostupno. Takvi programi su uistinu značajni. Također smo imali priliku čuti da se ti studenti u konačnici i brže i lakše zapošljavaju nakon što su stekli neko međunarodno iskustvo. Trebalo bi raditi na rješavanju prepreka. Još jedna od njih je i zdravstveni status studenata. Stoga naš nacionalni interes je da se sav raspoloživ novac povuče, a potom i iskoristi. Što znači da svakako treba raditi na što većoj edukaciji potencijalnih prijavitelja kao i na dostupnosti samih programa. Na kraju željela bih ukazati da kod prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU imam malu zamjerku vezanu za pravne termine. Naime, pojam radnici se koristi u smislu javnih službenika. U našem zakonodavstvu se za pojam radnici koristi pojam namještenici, dakle manualno pomoćno-tehničko osoblje tako je i definirano u upravnoj znanosti i u našem Zakonu o državnim službenicima. Doduše, i stara verzija Zakona o Agenciji za mobilnost i program EU tu glavu zove radnici agencije, ali u tekstu zakona ipak definira da se radi o suradnicima i savjetnicima, a ovim prijedlogom se taj stavak briše, odnosno mijenja. Jasno je da se sveobuhvatnim tumačenjem zakona može zaključiti na koga se odnosi pojam radnik ali to svejedno nije ispravna terminologija. Ističem kako i zakoni o drugim agencijama u RH nazivaju zaposlene službenike i koliko vidim najčešći naziv je zaposlenici u stručnim službama. Hvala. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu repliku Damira Kajina. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa ja, samo malo, da, ovdje je riječ o ovome zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i program u EU. Ja mislim da nije sporan rad ove agencije, apsolutno sve je za 5. Sporno je nešto drugo, to što Hrvatska ima 182 agencije, što nisu u stanju njihova imena nabrojati, ni ministar uprave koji je na neki način zadužen za njih, ni ministar financija koji osigurava plaće, a bogami mi ni premijer ili premijeri koji su ih osnovali. Ja se sjećam jednoga intervjua Miroslava Kutle kad su ga pitali u jednom trenutku koliko on to tvrtki ima i rekao je nekih 140 ili možda 160. Pa kada su ga pitali da li je u stanju nabrojati sva ta imena tih tvrtki rekao je ako ne pedalirate vi ćete u jednom trenutku pasti. Ja osobno smatram da bi trebale preživjeti samo one agencije koje su u stanju nabrojati premijer, ministar financija odnosno ministar uprave. Ako nisu u stanju nabrojati onda postavlja se pitanje da li ima svrhe da takav broj službenika u tim agencijama opterećuje RH. Rekoh sve za pet kad je riječ o ovoj agenciji, nije to ništa sporno ali zanima me samo jedan podatak koliko ljudi radi u toj agenciji, odnosno volio bi znati ako mi netko može kazati koliko je ljudi zaposleno u 182 ili 184 agencije koje u ovom trenutku postoje u RH? Ja sam duboku uvjeren kao što bi ovaj Sabor mogao funkcionirati bez dvadeset, trideset a i onako je pitanje koliko nas je ovdje tako bi državna uprava mogla funkcionirati bez 20 ili 30% zaposlenih a bogami i županije, i gradovi, i općine i komunalna poduzeća. Ovako cijela zemlja će se rastočiti.

Kolega Kajin, s vama bi se svakako mogla složiti da ova agencija radi za pet, to je uistinu dobra agencija i programe koja ona provodi su jako važni. Što se tiče broja zaposlenih u ovoj agenciji to pitanje bi bilo ustvari namijenjeno predlagatelju ali njih danas nema, ne znam zašto. A što se tiče pitanja koje je vezano uz ostale agencije i broj zaposlenih mislim da bi to trebali namijeniti ministru uprave gospodinu Bauku ili još bolje njegovom šefu Zoranu Milanoviću. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana Marija Lugarić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani gospodine zamjeniče ministra osam godina funkcioniranja ove agencije ali i novi europski programi za čiju je provedbu u RH Agencija za mobilnost i programe EU nadležna mislim da su dovoljan i dovoljno dobar razlog za promjenu ovog zakona. I u tom smislu mi ćemo podržati prijedlog ovoga zakona. Kako se radi o zakonu u dva čitanja, dozvolite mi da u ime kluba SDP-a kažem neke naše prijedloge za koje smatramo da bi ukoliko se usvoje pridonijele boljem tekstu zakona. Međutim, prije tih pojedinačnih primjedbi samo je jedna zapravo načelna primjedba. Gospodine zamjeniče gospođa ravnateljica agencije ovaj zakon ima bez prijelaznih i završnih odredbi ukupno 18. članaka, mi izmjenama zakona sada mijenjamo njih 12. Mijenjamo sve one ključne članke koji se odnosi na djelokrug rada agencije, mijenjamo odredbe vezane uz upravljanje agencijom bilo da se radi o odredbama, upravom vijeću i o ravnateljima i doista bi bila bitno bolja odluka da ste se odlučili za izradu potpuno novog zakona. To bi bilo i u skladu sa nomotehničkim pravilima struke jer kada se mijenja više od 2/3 zakona a suštinski se mijenja gotovo 90% zakona doista je vrijeme za novi zakon a ne za izmjene i dopune. Ja vas molim da vidite postoji li neka mogućnost da se to tako onda i napravi jer kad imamo jedan tekst, pa izmjene i dopune korisnicima agencije koji su dosta s radom agencije zadovoljni mislim da će bitno zakomplicirati situaciju u praćenju onoga kome se obraćaju, ko je za što nadležan i Dozvolite mi nekoliko konkretnih primjedbi po člancima. Člankom 4.kojim se mijenja članak 5.koji definira način financiranja djelatnosti agencije u zadnjem podstavku se kaže iz ostalih izvora u skladu sa zakonom. Prethodno je regulirano da se agencija financira sredstvima iz državnih proračuna, iz programskih i projektnih sredstava EU, zaklada, fondova, darovnica, temeljem ugovora s međunarodnim organizacijama i iz fondova EU. Ukoliko Ukoliko postoje neki drugi izvori a koji već prethodno nisu navedeni bilo bi dobro da se oni navedu. Moram priznat meni ne pada na pamet što bi to još moglo biti a da već nije navedeno? Obzirom da ovi dosadašnji podstavci uključuju i proračunska sredstva, i javna sredstva, i zaklade, i fondove, i darovnice dakle svaku vrstu mogućeg financiranja. Bilo bi dobro da se to definira ili barem u obrazloženju napiše što je to. Članak 5.predviđa se jedna novina u ustroju rada agencije a to je da agencija može osnovati podružnice da se djelatnost podružnica pobliže uređuje statutom agencije. Ja doista ne znam i ne mogu procijeniti je li potrebno da agencija ima ili nema podružnice, obzirom na broj korisnika vjerojatno bi bilo korisno da ima podružnice, međutim mislim da je važno da se djelokrug odnosno djelatnost podružnica napiše u zakonu. Obzirom da je djelatnost agencije definirana zakonom ista stvar mora biti i definirana što se tiče podružnica. Nije protuzakonito napisati da se to uređuje statutom no međutim mislim da bi bilo puno bolje i jasnije da se to regulira zakonom. Članak 6.ali slično se primjenjuje i na članak 8. vezano uz uvjete za članove upravnog vijeća i ravnatelja agencije, prvo doista je dobro da su sada propisani uvjeti koje osoba mora zadovoljavati ne bi li bila izabrana za člana ili članicu upravnog vijeća, to dosada nismo imali, ali ako u uvjetima spominjemo nepostojanje sukoba interesa moramo definirati što je sukob interesa u smislu ovoga zakona. Zakon i opći propis o sukobu interese definira sukob interesa za državne dužnosnike. Nitko od ovih osoba, nije nužno dakle da član upravnog vijeća bude državni dužnosnik ili državna dužnosnica dužnosnica i mislim da bi bilo dobro definirati što je to sukob interesa vezan uzu ovaj zakon na sličan način na koji su definirali da osobe iz pojedinog ministarstva kada se radi o programskom i upravnom nadzoru nad radom agencije ne mogu biti te osobe koje su u upravnome vijeću. Slično je jedno od zapreka za imenovanje je nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje kaznenog djela kojega čine nedostojnim obavljanja dužnosti. Mislim da i u ovom zakonu kao i u drugim propisima treba propisati koja su to kaznena djela koja čine nedostojnim za obnašanje dužnosti. Jeli to primjerice teška tjelesna povreda što je slomljena noga u prometnoj nesreći ili je to neka druga vrsta kaznenih djela. Da bismo smanjili mogućnost i manipulacija i interpretacija, prije interpretacija nego manipulacija bilo bi dobro da propišete koja su to kaznena djela za koje presuda je zapreka za imenovanje za člana upravnog vijeća. Za člana COSME-i isto ko ravnatelja bolje su sada definirani uvjeti ali je ista stvar vezano za sukob interesa. Ima jedna stvar koja se nama u klubu ne sviđa u članku 8.i voljeli bismo kada bi se to iz konačnog prijedloga zakona izbacili. radi se o tome da ste vi sada predvidjeli da ravnatelj agencije osobi imenovanoj za ravnatelja agencije ako ne dolazi iz redova zaposlenika agencije nakon što istekne mandat ravnatelja agencije da će joj se ponuditi ugovor o radu na neodređeno vrijeme u agenciji za radno mjesto s uvjetima i kvalifikacijama koje ta osoba zadovoljava. Doista je neuobičajeno da kada se bira nekoga na mandat, a dolazi iz druge institucije i osoba je svjesna da dolazi na određeno da tako kažem na radno mjesto ograničenog trajanja, ograničenog mandata da ona ostaje u instituciji u kojoj je obnašala rukovoditeljsku dužnost. Ja razumijem jedan dio motivacije ovoga članka, to je prvenstveno konkurencija u ovom dijelu tržišta u kojem se vi borite za radnike i radnice agencije obzirom da ljudi koji se bave europskim fondovima na nekakvom privatnom ili komercijalnom tržištu rada fondova naprosto su puno bolje plaćeni i svjesni smo činjenice da je vama teško ne toliko naći mlade zaposlenike koji dođu u agenciju koje vi naučite raditi i kada nauče onda odu na tržište, dakle svjesni smo tih ograničenja, ali ne mislimo da je dobro da se onda to primjenjuje na ravnatelja u smislu da ostaje raditi. Uredu je da ako je osoba imenovana za ravnatelja dolazi iz redova zaposlenika, da ugovor o radu miruje dok obnaša ravnateljsku dužnost, ali za ovu koja je došla izvana nije optimalno rješenje da ostaje u agenciji mimo pravila zapošljavanja unutar javne službe. Vezano uz članak 9.samo jedna sugestija, razmotrite mogućnost ili naš prijedlog je da godišnje izvješće o radu osim upravnom vijeću, ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost i ministarstvu nadležnom za mlade kao sektorski nadležna ministarstvima ravnatelj ili upravo vijeće podnose godišnje izvješće o radu nadležnim odborima Hrvatskog sabora Odboru za obitelj, mlade i sport i Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu samo zato da bi se i zastupnike upoznalo sa radom agencije s jedne strane, a s druge strane da bi se i rješavali problemi ako oni eventualno postoje. Članak 12.kolegica Banić je govorila nešto o tome oko radnika agencije, ako ostavite ovako članak 15.formuliran da stručne opće poslove obavljaju radnici mislim taj vam je članak onda nepotreban. Naravno da osobe koje rade se zovu radnici i to je nepotrebno pisati u zakonu. Ideja tog članka u staroj verziji koji je definirao koji su to nazivi radnih mjesta dakle stručni suradnici, stručni savjetnici, viši stručni savjetnici ideja je bila da je da je propisano zakonom. Sada ste to stavili u statut agencije što je moguća varijanta ali onda vam je ovaj članak u potpunosti nepotreban, onda ga treba u tom smislu i izbrisati. Ja mislim da je bila bolja verzija iz još važećeg zakona ali nije to nešto što je presudno. Na kraju želim reći nekoliko samo stvari vezano uz samu agenciju, doista je ovo jedna agencija oko kojih čini mi se da i u javnosti i u stručnoj javnosti i među korisnicima postoji najmanje spora. Ono što dolazi do nas kao zastupnika koji … informacija je izrazito zadovoljstvo korisnika agencije sa programima koje agencija nudi, posebno se to odnosi na programe mobilnosti i posebno u onom dijelu općeg obrazovanja, prvenstveno osnovnog obrazovanja gdje zaposlenici osnovnih škola do pojave agencije i ovih programa nisu imali gotovo nikakve mogućnosti za odlazak na stručno usavršavanje u inozemstvu, nešto je bolja situacija na razini visokog školstva, znanosti itd. osnovno školstvo i opće gimnazijsko obrazovanje i ljudi koji rade nisu doista imali nikakve mogućnosti ovaj programima otvoren jedan cijeli novi svijet stručnim ljudima iz područja obrazovanja. Od 2009.do 2013.godine u ovim programima mobilnosti i drugim programima agencija ugovoreno je ukupno 99% od raspoloživih sredstava u okviru Programa za Cjeloživotno učenje, 91% ugovorenost raspoloživih sredstava u okviru Programa Mladi na djelu, to su doista europski programi i europski novac koji ima gotovo najbolju iskorištenost u odnosu na na sve druge europske programe. Pa čak i ovaj sada novi ERAZMUS Plus za 2014.godinu kojem je lani odobreno 251 projekt što čini 98% ugovorenosti sredstava govori o doista s jedne strane o dobrom radu agencije, s druge strane dobrom pripremom ljudi za samu prijavu projekata i stručnoj podršci koje ljudi dobijaju od radnika agencije i time doista agencija opravdava svoje postojanje. Na kraju, podržavamo rad agencije. Rad do sada je doista bio bez mrlje, mi želimo da se to tako i nastavi. zakon nadam se da ćete popraviti sukladno i ovim sugestijama do drugog čitanja pa ćemo onda mi sa još većim zadovoljstvom zakon podržati u drugom čitanju. Zahvaljujem.

Slažemo se sa kolegicom Lugarić da je vjerojatno trebalo ići zbog količine izmjena možda trebalo ići i u novi zakon. Jedno od neupitnih i najvećih vrijednosti EU jest mobilnost njezinih građana. Svih oko 550 milijuna stanovnika Europske unije mogu se kretati bez ograničenja po cijelom prostoru Europske unije, živjeti, stvarati po cijelom prostoru Europske unije. Svatko kada god hoće može unutar tog velikog prostora otići gdje god hoće, zasnovati obitelj, započeti novu ili nastaviti profesionalnu karijeru, kupiti kuću za odmor, recimo u Portugalu, starom Rimu, Parizu ili Zagrebu. Može se školovati ili doškolovati svoju djecu ili studirati na bilo kojem fakultetu u Europskoj uniji pod istim uvjetima kao i svi drugi građani Na primjer u Stockholmu tko god hoće može osnovati svoje poduzeće, u Beču arhitektonski Brisel, a u Briselu tražiti od Europske komisije poticaj za razvoj ili realizaciju nekog projekta ili programa. To je Europska unija. Da bi građanke i građani Hrvatske što lakše ostvarili jedan dio navedenog osnovana je još 2008. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Agencija je osnovana kao javna ustanova za provedbu programa Europske unije, programa za cjeloživotno učenje i programa mladi na djelu. Nakon osnivanja u narednim godinama agenciji se dodjeljuju i brojni drugi programi Europske unije iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 2014. godine agencija postaje i Nacionalna agencija za program Erasmus+ novi program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja osposobljavanja mladih i spota. Dakle nadležnost agencije se stalno proširivala na upravljanje novim programima pa je potrebno bilo svakako uskladiti odredbe zakona o agenciji sa stvarnim stanjem. S obzirom na mogućnost i obvezu korištenja fondova Europske unije agencija će u sklopu svojih djelatnosti prijavljivati projekte na natječaj drugih tijela vezanih uz područja znanosti i obrazovanja što je također potrebno regulirati ovim zakonom. Ovim zakonom se i osiguravaju provedbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+ programa unije kao što smo rekli za obrazovanje i obrazovanje mlade i sport i stavljaju se izvan snage sve ove odluke ispred ispred tog datuma. reagiranje na potrebe poslovanja agencije te bi se racionaliziralo korištenje resursa tijela državne uprave i Vlade Republike Hrvatske. Izričito se omogućava agenciji da se prijavljuje natječaj drugih tijela za provedbu projekata koji se odnose na obrazovanje mlade i znanost. Agenciji se omogućuje prijavljivanje i provođenje projekata financiranih iz sredstava strukturnih fondova Europske unije usmjerenih na sektor obrazovanja, znanosti i mladost. Izvori financiranja agencije usklađuju se sa stvarnim stanjem te se uz državni proračun kao izvor financiranja navodi i Europska unija koja svake godine na temelju operativnog granta namijenjenog provedbi programa Erasmus+ agenciji osigurava sredstva namijenjena sufinanciranju materijalnih troškova poslovanja te osiguravanja kvalitete poslovnih procesa i ljudskih potencijala. Nadalje, agencija je korisnik sredstava dodijeljenih za provedbu projekata Europske unije. I sada mi dozvolite da zbog javnosti pročitam za one koji ne znaju da otprilike dobiju dojam što agencija radi pa ću pročitati iz članka 3., odnosno članka 4. koji se mijenja što između ostalog obavlja i koje su djelatnosti agencije. I agencija kaže da agencija surađuje sa ustanovama i organizacijama aktivnim područjem obrazovanja, osposobljavanja mladih, sporta i znanosti i tijelima državne uprave, javnim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama a sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te poštujući programska pravila koja su regulirana aktima Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se uređuju programi Europske unije. Obavlja poslove koji se odnose na pripremu i objavljivanje natječaja za pojedine programe Informira i savjetuje o aktivnostima i načinima prijave na natječaje, prikuplja prijave na natječaje. Osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera i aktivnosti koje se podržavaju u sklopu programa kao i širenje rezultata prethodnih programa. Priprema upute i priručnike za potencijalne prijavitelje odnosno krajnje korisnike. Vodi postupak za izbor projekata, provjeru pravnog statusa financijskog stanja kandidata. Odabire projekte te provodi nadzor nad provedbom projekata. Osigurava usklađenost projekata s europskim i nacionalnim prioritetima. Prati korištenje financijskih sredstava upućenih krajnjim korisnicima i koordinira rad sa ustanovama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Lijep, važan posao. Velikim dijelom ovog prijedloga zakona govori se o samom ustroju agencije što mi u HNS-u smatramo izuzetno bitnim, ali svakako manje bitnim od svih poslova koje agencija svojim kompetencijama i ovlastima treba odraditi za svoje građane. Možda treba istaknuti da se ovim prijedlogom zakona propisuje izmjena sustava upravnog vijeća agencije. Umjesto predstavnika stručnjaka iz akademske zajednice propisuje se uvrštavanje predstavnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Uz to članovi upravnog vijeća ne smiju sudjelovati u programima agencije što bi aktivnim predstavnicima pojedinih sektora imenovanima u upravno vijeće onemogućilo sudjelovanje u programima. Budući da visoko obrazovanje i znanost predstavljaju najveći dio djelatnosti agencije predstavnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje dao bi značajan doprinos. Upravno vijeće nema ovlasti odlučivati o distribuciji programskih sredstava i natječajnim uvjetima jer su spomenuta pitanja određena aktima Europske komisije ili međudržavnim sporazumima i ugovorima. Nadalje potencijalni predstavnik dionika i predstavnik sektorske ustanove tijekom mandata ne bi imao pravo sudjelovati u programima agencije jer bi to bio sukob interesa. No njihove bi ustanove imale to pravo. Propisuje se izmjena trajanja mandata članova upravnog vijeća na isti način da, na način da isti traje 5 godina umjesto dosadašnje 4 godine a radi osiguranja i učinkovitog rada upravnog vijeća i kontinuiteta upravljanja u slučaju isteka mandata ravnatelja. I na koncu treba reći, Europska unija je između ostalog i rasadnik znanja, novih tehnologija cjeloživotnog obrazovanja. Europska unija je prostor šanse, mogućnosti za svakog njezinog građanina, odnosno građanske da u bazenu neslućenih mogućnosti potraži svoju sreću, bez obzira da li u domicilnoj rodnoj zemlji ili bilo kojoj drugoj zemlji članici Naša država je dužna putem svojim institucija omogućiti svojim građanima pristup svim informacijama o svim mogućnostima koje ta naša Europska unija pruža. Jedna od institucija koja je dužna informirati hrvatske građane i građane iz područja znanosti i obrazovanja, cjeloživotnog obrazovanja, osposobljenosti mladih i sporta jest Agencija za mobilnost i programe Europske unije i ona to za sada uspješno radi. Klub HNS-a Liberalnih demokrata će prihvatiti ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije u prvom čitanju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavio se poštovani zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva znanosti. Dakle kao što su već moji prethodnici rekli, radi se o ekstremno važnoj izmjeni i dopuni Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Tri ključne riječi su tu: Europska unija, drugo je mobilnost kao prostor za šanse i ona treća fali ali se podrazumijeva, a to je znanost. U krajnjem slučaju dobro je da u izmjeni zakona u članku 2. se osnivačka prava prenose sa Vlade Republike Hrvatske na Ministarstvo znanosti što će omogućiti upravo tako brže, jednostavnije, standardne operativne procedure prilikom prijave na natječaj i drugo, maksimalno iskorištavanje Europske unije. Dakle to su te tri ključne riječi o čemu su govorili moji prethodnici. Europska unija kao naš prostor za šansu, kod nas rade vidite u novinama i Mađari i Nijemci i Talijani. Nažalost ili na sreću, naša pamet odlazi ponekad i vani, ali to je ključna ključna baza Europske unije. Drugo je znanost. Kad gledate citate hrvatskih znanstvenika, situacija nije baš najbolja nije baš najbolja i očekujem od ove agencija, bez obzira što se ona bavi programima Europske unije da tu malo pomogne. Kad gledate koje su institucije po citatima u međunarodno indeksiranim publikacijama bili oni …. Na prvom Na prvom mjestu je sveučilište u Zagrebu, na drugom mjestu je Institut Ruđer Bošković, na trećem mjestu je moja bolnica, pazite moja bolnica KBC Zagreb, Rebro na trećem mjestu, četvrto, peto i šesto mjesto su tri sveučilišta. Ne znam točno redoslijed, Split, Osijek i Rijeka i to naprosto nije dobro. Nije dobro iz … razloga da je čak jedna bolnica, KBC, bez obzira što tamo radi ogroman broj znanstvenika i znanstveno-nastavnih zvanja je ispred tri sveučilišta i to je nešto što naprosto očekujemo da se promijeni u ovoj dekadi, znači do konca 2020. Iz tog razloga je malo i programa koji su bili aplicirani i odobreni, primjerice FP 7, bilo ih je svega 7 ili 8. Ono što ja mislim, gospodine zamjeniče ministra, je nešto što nam pruža neslućene mogućnosti, a to je pametna specijalizacija. S3, to je ključ uspjeha. Danas završava jedan rok koliko ja znam, za … 2020, za jedan segment, danas je deadline. Dakle to je nevjerojatan ključ uspjeha povlačenja ne samo financijskih sredstava nego pameti i kontakata jer morate imati nekoliko međunarodnih znanstvenih institucija koje će s vama raditi. Znači S3 kao što je rekao i kolega Blažeković je dio inovacija i onoga svega što nas može izvući, a to je hrvatska pamet i hrvatska znanost. U svakom slučaju podržavam prijedlog izmjene i dopune zakona, osobito što se tiče ne samo Erasmusa+ nego još važnije obzora 2020 ili Horizont 2020 i super je da ste već krajem 2013., a tad je bio ministar ja mislim kolega Jovanović još uvijek ste odredili nacionalne kontakt osobe dakle national … point što je definitivno pomoglo da se pomogne i da se ubrza i poboljša iskorištavanje europskih fondova. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Završne minute rasprave pripadaju zamjeniku ministra znanosti, obrazovanja i sporta poštovanom Roku Andričeviću. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupnici. Prvo, zahvale svim klubovima, svim pojedinačnim raspravama na prijedlozima, sugestijama i savjetima. Kao što znate ovo je prvo čitanje, prema tome nastojat ćemo sve vaše primjedbe, pogotovo primjedbe koje su došle Odbora za zakonodavstvo, Odbora za odgoj i obrazovanje sa vrlo konkretnim prijedlozima unijeti u izmjene koje ćemo napraviti između dva čitanja. Ono što bih želio naglasiti, a to ste vjerojatno svi vi ustvrdili do sada također, da se radi o jednoj vrlo interesantnoj agenciji, agenciji koja ima samo 75 ljudi,

Ono što i mi očekujemo kao predlagatelj ovog zakona o izmjenama i dopunama Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta očekuje da ova agencija nastavi sa svojim radom, pogotovo širenjem ovog dijela kruga što smo sad čuli na obzor 2020, kao i na usklađivanje sa uredbom o uspostavljanju programa Erasmus+. Da ne bi samo bilo na riječima, dozvolite mi samo neke brojke koje će vam vjerojatno dati dobru indikaciju o tome što je ova agencija radila. U periodu između 2009. do kraja 2013. godine u sklopu programa za cjeloživotno učenje i programa mladi na djelu osigurano je financiranje 2089 projekata u iznosu više od 29 milijuna eura te je 25 tisuća i 124 građana Republike Hrvatske sudjelovalo u međunarodnim aktivnostima namijenjenim učenju i usavršavanju. Mislim da ta brojka za jednu zemlju kao što je Hrvatska je vrlo značajna i pokazuje ne samo sposobnost i mogućnost povlačenja sredstava nego isto tako i angažman mladih ljudi na ovoj mobilnosti. U ovim izmjenama i dopunama također osim navedenih programa Europske unije agencija će biti dužna raditi na daljnjem jačanju i nadogradnji svoje temeljne djelatnosti, pogotovo oslanjajući se na europski socijalni fond, tako da su u operativnom programu, pogotovo učinkoviti ljudski potencijali za '14.-'20. predviđeni projekti čiju će provedbu resorno ministarstvo u nadležnost dati ovoj agenciji. Prema tome, još jedanput svima vam puno hvala na prijedlozima i komentarima. U periodu između dva čitanja nastojat ćemo sve to uzeti u obzir. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem točku dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip